Предложение по вносител – вариант І и вариант ІІ за чл. 419. Предложение на народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип

„Обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение Чл. 419. (1) Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в едномесечен срок от връчването на заповедта за изпълнение. Частната жалба се подава заедно с възражението срещу заповедта. (2) Обжалването на разпореждането за незабавно изпълнение не спира изпълнението. (3) Съдът отменя разпореждането, когато не са налице предпоставките на чл. 418, ал. 2, изречение първо и ал. 3, както и когато вземането се основава на клауза в договор, сключен с потребител,

думите „клауза в договор, сключен с потребител, която противоречи на повелителните норми на закона, на добрите нрави или е неравноправна“ се заменят с „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител“.“ Благодаря Ви. Реплики? Изказвания? Не виждам.

Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант І и вариант ІІ и предлага следната редакция на § 7, който става § 9: „§ 9.

Алинея 2 се изменя така: „(2) Съдът, постановил незабавното изпълнение, може да го спре и без да е необходимо обезпечението по ал. 1, когато е направено искане за спиране, подкрепено с писмени доказателства, че: 1. вземането не се дължи; 2. вземането се основава на неравноправна клауза в договор, 3. неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител.“ 3. Създават се ал. 4 и 5: „(4) Определението за спиране подлежи на незабавно изпълнение, независимо от обжалването му.

Член 420 е един от ключовите текстове на този законопроект. Дори промените в този член може да се каже, че стартираха – цял процес по приемането на Законопроекта. Този текст в момента гласи, че възражение срещу заповед за изпълнение не спира принудителното изпълнение, което може да доведе до принудително изпълнение, а впоследствие да се окаже, че възражението е било основателно, но човекът, чието имущество е продадено с принуда, вече не може да си го върне поради най-различни обстоятелства. Това е и причината Европейската комисия да обърне внимание на България и да стартира процедура, защото счита, че в такъв случай правата на длъжника не са достатъчно защитени, не отговарят на стандартите на защита. Този текст е свързан с текста, за който обърнахме внимание преди малко – става дума за онези производства, които са направени така, че да могат да се събират вземанията възможно най-бързо. Тази бързина и търсенето на бързина могат да бъдат разбрани, но не и ако се стигне до крайности, в които длъжник, на когото може да е начислен по-голям дълг, отколкото наистина дължи, на когото може да са допуснати най-различни нарушения на правата, не може да си ги защити ефикасно, тъй като, когато стигне вече до съответната защита, щетата е нанесена. Затова вносителят още на първо четене предложи обратния принцип, а именно, че възражението срещу заповедта за изпълнение спира принудителното изпълнение в определени хипотези, което беше подкрепено на първо четене. За това нещо говорихме доста на първо четене, като един от маркерите на Законопроекта. С течение на времето и работата на работната група се стигна до отстъпление от този принцип и нещата, общо взето, остават, както и досега, което накара някои хора да коментират, че в крайна сметка много шум вдигахме за този законопроект, много разговори, много работни групи, пък накрая не се постига кой знае какъв ефект, както и да се изразят съмнения доколко новите промени, които гласуваме днес, ще задоволят изискванията на Европейската комисия с оглед на българското законодателство. Поради тази причина предлагам да останем верни на това, което гласувахме на първо четене на Законопроекта, и да обърнем принципа, така че едно възражение да спира принудителното изпълнение. Разбирам и аргументите, които се изтъкват срещу това, че то до голяма степен ще забави едно производство, което е мислено като като бързо такова, но ние трябва да можем да сложим курсора, маркера там, където едновременно хората да бъдат защитени в своите права и да се гони бързината на процеса, но не на всяка цена. По много становища през промените през 2017-а тази идея за бързина и бърза събираемост

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Имам предложение за редакция в текста: „В § 10 по Доклада на Комисията относно чл. 420, ал. 1 т. 1 се изменя така: така: „1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато длъжникът е потребител, обезпечението е в размер до една трета от вземането.“ Мотивите ни тук са следните. Ако се приеме текстът на § 10, както е приет в Комисията, приложното поле на разпоредбата в т. 1 ще обхваща всички длъжници, включително и търговците. Целта на измененията в Гражданския процесуален кодекс е да се даде възможност на потребителя да спре изпълнението. С предложената редакция спирането на изпълнението с представяне на обезпечение до една трета ще се отнася само за потребител. Предлагаме търговец, който дължи и иска да спре изпълнението, да трябва да плати цялата сума като гаранция, тоест каквато е досегашната уредба, както и при условията на ал. 2. Именно с това ще спомогнем, за да не се създаде междуфирмена задлъжнялост. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Реплики?

Член 420 – всъщност е коректно да кажем каква е хронологията на събитията. Тя е следната: има два варианта по вносител – не е един. В първия вариант се предвиждаше обжалването да спре изпълнението, когато има представени писмени доказателства или съответно частната жалба по чл. 419 се основава на съществуване на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, и след представяне на обезпечение в размер не по-голям от една трета от размера на задължението. Тоест това беше вариант І. Вариант ІІ казва обаче малко по-различно от онова, което беше цитирано в началото, а именно в ал. 1 се казва, се казва, че възражението срещу заповедта спира принудителното изпълнение, освен ако е издадена в полза на държавата или общината, както е случаят на чл. 417, т. 8. Тоест във всички останали хипотези

Една такава разпоредба, оставена в корпуса на Закона, ще доведе единствено до връщане отново на затрудненията в събирането на вземанията между фирмите в България, прословутата междуфирмена задлъжнялост, която и без това не е намаляла особено много. С приемането на такова предложение този проблем ще се върне отново на дневен ред. Не бих се съгласил с изразеното становище, че с предлаганата редакция на Комисията и направената сега редакционна добавка от госпожа Александрова няма да отговорим на изискванията на Европейската комисия и съответно на мотивите, които се съдържат в решенията на Съда на Европейския съюз, за по-голяма и по-добра защита на потребителите. Напротив, с всички разпоредби до този момент, се радват на подкрепа и от лявата, и от дясната страна на залата, на практика се засилва и се увеличава защитата на потребителя. Неслучайно ние записахме, че съдът следи за неравноправни клаузи в договорите като основен принцип на гражданския процес. Това трябва да се случва и в исковото производство, и в изпълнителното, всъщност в целия ход на едно гражданско дело. По същия начин беше и промяната, която се предвиди в § 2 за достъп до касационна инстанция в случаите, когато имаме договори с потребители, за които до този момент част от съдилищата считаха, че са търговски спорове и изобщо не стигаха до съд. Така че аз смятам, че с всички предложения, които са приети дотук и които предстои да бъдат приети до края на този законопроект, осигуряваме в пълнота тази защита, която се изисква от нас и в писмото на Европейската комисия и която се съдържа и в практиката на Съда на Европейския съюз. Все пак не трябва да пренасяме защитата на потребителя върху защитата на търговеца. Търговецът е лице, което е поело една по-голяма дължима грижа по отношение на воденето на своите дела, на своя бизнес и съответно носи една по-голяма степен на отговорност от редовия гражданин. Благодаря.

Предложение на народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14. § 14: „§ 14. В чл. 445, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато е допуснато незабавно изпълнение по отношение на потребител и той е подал възражение по чл. 414, забраната по чл. 444, т. 7 по отношение на ипотекирания имот отпада след постановяване на решението, с което искът за съществуване на вземането е уважен на първа инстанция“.“ Заповядайте, госпожо Александрова. Мотивите ни затова са следните. Със създадената в настоящия законопроект редакция на чл. 420 се създават достатъчно гаранции за спиране на изпълнението. Когато длъжникът е потребител, съдът ще спира изпълнението при внасяне на гаранцията до една трета от задължението. Освен това съдът ще може да спира изпълнението, ако прецени в хипотезата на чл. 410, ал. 2 по всяко време и смятаме, че предложението за редакция на господин Митев по чл. 445 не е необходимо. Също така длъжникът е представил на кредитора като обезпечение срещу предоставения му кредит единственото си жилище. Ако не беше предоставил надлежно обезпечение, нямаше да получи кредит в този размер. Ако кредитополучателят знае, че при неизпълнение на определен брой вноски може да отложи изпълнението във времето, това ще създаде лош знак за длъжниците. Една огромна част от длъжниците по изпълнителните производства в това положение ще подадат възражения само и само, мотивирани от идеята, че по този начин ще спечелят време, а размерът в същото време на задължението ще расте. С предложената редакция смятаме, че ще се наруши балансът в отношенията между кредитори и длъжници и балансът в отношенията между банките и кредитополучателите. В ГПК освен възможността за спиране по чл. 420 има и още една извънредна защита в рамките на изпълнителното производство, а именно по искане на длъжника изпълнението да спре по реда на чл. 454 при внасяне на 20 на сто от задължението.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Ще представя мотивите за това предложение, това предложение, което беше възприето от Комисията – вярно, след дълги и продължителни дебати. Става въпрос за предложение от страна на съдии от Софийския районен съд, което беше припознато от мен, беше направено в срока за предложения между първо и второ четене. Мотивите за него са следните. В писмото на Европейската комисия и практиката на Съда на Европейския съюз по граждански дела се предвижда, че опасността от загуба на жилище преди да бъде извършена преценка за спазване на законодателството за защита на потребителите е особено проблематична в контекста на гарантираното в чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Право на личен живот за преодоляване на тази опасност в отношенията между икономически неравнопоставени страни следва да бъде предвидена защита в рамките на изпълнителния процес, като обстоятелството, че се касае за единствено жилище на длъжника, следва да е пречка за принудително изпълнение до признаване на вземането с влязъл в сила съдебен акт. Временната несеквестируемост няма да е пречка за предприемане на обезпечителни и други съпътстващи действия извън осребряване на имуществото. Аз не споделям тук изразеното становище от уважаемата госпожа Александрова за това, че едва ли не по този начин няма да бъде дисциплиниран длъжникът или той ще злоупотребява, особено с приетата промяна в един от предходните параграфи, с която ние допълваме задължителните реквизити на заповедта за изпълнение и в която вече ще се посочва, че ако длъжникът възразява неоснователно срещу вземането, то той ще бъде натоварен с допълнителни разноски в резултат на отхвърляне на неговото възражение в съда. Така че смятам, че няма да се стига в такава степен до до подобен род шиканиране, тъй като никой не би искал в крайна сметка да търпи по-големи разноски от необходимото особено при перспектива искът му да се окаже неоснователен. Още повече че в редакцията на Комисията ясно се казва, че ние няма да изчакаме окончателен съдебен акт на трета инстанция още с решението на първата инстанция. Ако тя отхвърля възражението, отпада и тази защита на единственото жилище. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики ще има ли към изказването на господин Митев? Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Сега, в рамките на един консенсусен Законопроект, който работим заедно от дълго време, допускаме известни елементи на импровизация при докладването и внасяне на предложения в последния момент и уточнения, но тук съвсем не става дума за редакционно предложение. Всъщност става дума за много важно предложение, което касае ни повече, ни по малко от това при какви условия един човек може да остане на улицата, може да загуби единственото си жилище. Този дебат се води дълго време, той е бил обект на дълга дискусия и в Комисията, и на второ четене. Доколкото разбирам, там са взели участие различни страни, изразили са различни позиции. Министерството на правосъдието, господин Министър, ако е вярна стенограмата, която чета, дори е преоценило своето становище по този текст – отначало е било резервирано, с оглед на дискусията го приема. Една от основните новини в специализираните сайтове след това заседание беше фактът, че се прави стъпка в тази посока и се осигурява по-голяма защита на хората да не останат на улицата, ако са задлъжнели, да се предотврати възможността на предварително изпълнение още някой да загуби своето жилище, пък после фактът, че се е оказало, че не било правомерно, го обяснявайте на тези, които са останали без своето жилище. И всичко това сега, след като работната група и Комисията е дала текст и го е подкрепила, и той е разпространен на народните представители и ние сме го прочели, ни се казва, че всъщност има други аргументи и председателката на Комисията започва отново дебата по същество и практически обръща решението на обратно. Категорично не сме съгласни нито с подхода, нито в крайна сметка с решението, което ни се предлага. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам. Господин Министър, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, да – колегата Крум Зарков правилно цитира дебата, който се проведе в Правна комисия. Действително, становището на Министерството на правосъдието в рамките на работната група е било отрицателно по отношение на този текст. В рамките на дебата в Правна комисия на мен ми се стори, че има основание да преоценим позицията на Министерството на правосъдието, и затова в този дебат колегите от парламентарната група подкрепиха това предложение, което беше ангажирало изцяло вниманието и аргументацията на омбудсмана на Република България. В тази ситуация обаче аз Ви моля да прецените тежестта на тази свръхзащита, както казва и господин Зарков, и на нейната необходимост в контекста на това нарушава ли се балансът между кредитора и длъжника по изпълнението. Нека тук да съобразим, че длъжникът сам е изявил воля да ипотекира собственото си жилище и е предприел това правно действие още при сключване на договора за кредит, който договор за кредит реално се квалифицира и като договор за ипотечен кредит. В дебатите в Правна комисия си спомняте реакцията на кредитодателите чрез Асоциацията на банките в Република България и как ще се отрази тази промяна по отношение на преоценката на техните кредити дали ще доведе това евентуално и до създаване на нови възможности длъжникът да спекулира с време или с необосновани искания за отлагане на изпълнението. Както и двамата оратори преди мен справедливо отбелязаха, в предходните разпоредби ние създадохме достатъчно гаранции и възможности, както да бъде спряно изпълнението при наличие на голям брой, широк кръг от предпоставки, така и дадохме възможност на длъжника да се защитава много по-активно в изпълнителното производство. Предоставяйки и тази възможност, ние поставяме кредитора в подчинено положение във времето да изчаква година – година и половина, или две години да се постанови решение на първоинстанционния съд и да – действително, това ще стимулира длъжниците да спорят, без значение дали ще се натоварят с допълнителни и прекомерни разноски. Впрочем, те това го правят и сега. Впрочем, възможността до обявяването, дори и при обявяване на публична продан на единственото несеквестируемо жилище, но ипотекирано по ипотечен кредит, практиката показва, че се бави повече от година – година и половина, до две години. С оглед дисциплиниране на правоотношенията аз ще подкрепя становището, което председателят на Правната комисия госпожа Александрова направи чрез

Заповядайте, госпожо Александрова.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, използвам възможността, че това са последни параграфи от този закон, за да благодаря на всички колеги – членове на Комисията по правни въпроси, от всички политически сили за добрата работа в Комисията. Смятам, че с този законопроект, който приемаме сега окончателно на второ четене, правим решителна стъпка в защита на правата на потребителите, на всички български граждани в случаите, когато има неравноправни клаузи в договорите, които ги

на 18 септември 2019 г. На свое заседание, проведено на 27 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за собствеността,

по отношение на земеделските земи, възстановени на училища по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Той отбеляза, че с него се уеднаквява срокът за придобиване по давност на земеделски земи, възстановени по реда на Закона, на общински и държавни училища, с този за придобиване на частни общински или държавни недвижими имоти, като се налага мораториум за придобиване по давност до 2022 г. Господин Михов акцентира върху обстоятелството, че някои от земеделските земи, дарени на български училища в началото на XX век, са възстановени на училищни настоятелства, които нямат правомощия за разпореждане с недвижимо имущество,

В подкрепа на Законопроекта са постъпили писмени становища от Министерството на образованието и науката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието, храните и горите. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за собствеността, № 954-01-72,

На свое извънредно заседание, проведено на 21 ноември 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа горепосочения законопроект. На заседанието присъства Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Постъпило е писмено становище от Министерството на земеделието, храните и горите, което подкрепя Законопроекта. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Милен Михов. Предлага се да бъде уеднаквена възможността за придобиване по давност на земеделските земи, собственост на общински и държавни училища, възстановени по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с тази на общинските и държавни недвижими имоти, за които е наложен мораториум за придобиване по давност до 2022 г. Целта на Законопроекта е да спре възможностите за злоупотребата от различни заинтересовани злоупотребата от различни заинтересовани лица с възстановени училищни земи до приемане на законодателни промени, с които да се регулират отношенията относно собствеността на тези земи. Министърът на образованието и науката подкрепи Законопроекта и предложи разширяване на неговия обхват, който да включи всички институции в системата на предучилищното и училищното образование. След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. И Докладът на Комисията по земеделието и храните – госпожо Белова, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за допълнение на Закона за собствеността, № 954 01 72, внесен от народния представител Милен Михов и група народни представители на 18 септември 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 25 септември 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител Милен Михов. Със Законопроекта се предлага давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре да тече до 31 декември 2022 г., по аналогия с тази на имотите – частна държавна или общинска собственост. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта. В последвалата дискусия от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ определиха като неудачна законодателната практика да се предприема законодателна инициатива, свързана с решаването на конкретен казус на едно-единствено училище. Обърнаха внимание, че статутът на земеделските земи, възстановени на училища, не се различава от този на останалите земеделски земи, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по които споровете за материално право се решават в съда. Според тях подобен подход следва да се приложи и при разрешаването на проблема с това училище, за да не се създава прецедент. От парламентарната група на „БСП за България“ се съгласиха с така изложените аргументи. Припомниха, че и в момента според Закона за собствеността давността за придобиване на имоти – частна държавна или общинска собственост, спира да тече до 31 декември 2022 г. Отбелязаха, че по Законопроекта водеща е Комисията по правни въпроси, която следва да прецени доколко предложението кореспондира с философията на Закона и че ако има проблем с училищните настоятелства, по-скоро следва да бъдат ограничени техните правомощия да се разпореждат В заключение заявиха, че ще се въздържат да подкрепят Законопроекта. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ призоваха Законопроектът да бъде подкрепен. Припомниха, че въпреки наименованието си училищните настоятелства имат статут на напълно самостоятелни юридически лица. Отбелязаха, че наистина става въпрос за единичен случай, но размерът на имотите е достатъчно голям, за да оправдае необходимостта от предприемането на законодателни мерки за защита на обществения интерес, които освен това ще имат превантивен ефект и ще предотвратят бъдещи опити за заграбване на такива земи. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на на Закона за собствеността, № 954 01 72, внесен от народния представител Милен Михов и група народни представители на 18 септември 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Белова. Колеги, откривам разискванията. Заповядайте за изказване.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

и проблема, който се опитвате да предотвратите, който сте кръстили в мотивите „заграбване на училищни земи“. Повечето ми колеги в различните ресорни комисии са го подкрепили, ще го подкрепим и днес в залата на първо четене, но вземам думата, за да обърна внимание, че, както правилно е отбелязано, тази промяна по същество няма да реши никакъв въпрос. Понеже бяха изчетени много становища на министерства, които подкрепят Законопроекта, този законодателен прийом със спиране за срока на давност за придобиване на имотите се прилага от 2006 г. по отношение на имотите – частна държавна или общинска държавна собственост, знаете. Това, което пропускаме да кажем, и искам да обърна внимание именно на подкрепящите от Министерския съвет, е, че през 2014 г. Народното събрание е задължило Министерския съвет в срок до 30 юни 2015 г. да представи на Народното събрание План за действие, съдържащ всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети от съответните органи с оглед спазването на срока по ал. 1. Срокът по ал. 1 се отлага година след година. Аз се опитах да намеря такъв план за действие, внесен от Министерския Не знам дали има или не такъв, аз не го намерих. При всички случаи очевидно е, че всички планове и мерки за действие не са предприети, след като народни представители са принудени да внасят частични законопроекти, да разширяват приложното поле на това изключение. Това не е добър атестат за водената държавна политика и защитата на държавната собственост и на училищната такава в случая. Ще подкрепим Законопроекта на първо четене, но апелирам към Министерския съвет да обърне внимание на този проблем и на този закон за допълнение на Закона за собствеността

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Зарков, Вие в известен смисъл сте прав, но това е един специфичен специфичен казус или сегмент да го наречем, който може да се отнесе по по аналогия – опитвам се да бъда точен в изказа си – с общинската и държавната собственост. Той е специфичен, защото касае една собственост, която преди много години по силата на волята на много хора е дарена на българските училища, които са били тогава самостоятелни юридически лица. В Министерството на образованието, имам достоверна информация, в последните година и половина-две се работи усилено по въпроса за училищните земи, има изработена статистика, и тук става въпрос за значимо количество от случаи от случаи и един немалък, можем да го наречем обществен ресурс под формата на възстановени училищни земи, гори и друга собственост. По една или друга причина те са реституирани и имат статут на някои места на общинска собственост, на други места са възстановени на отделни училища, в трети – на училищните настоятелства. Тези училищни настоятелства обаче към момента по силата на Закона за предучилищното и училищното образование се разглеждат като неправителствени организации и формално не са свързани пряко с институцията „училище“. В Министерството на образованието и науката се работи и по този въпрос. Необходим е несъмнено нов регламент за дейността на тези училищни настоятелства, но притиснати от реалността на живота, тази инициатива, този мораториум е необходим както да се решат конкретни казуси и да се защити общественият интерес, така и да се даде необходимото време да се подготви

Реплики? Не виждам. За изказване – госпожо Събева, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Безспорно е, че с внесения законопроект и предложените промени се прави опит да да се защитят земеделските земи, които са били собственост на училищата преди аграрната реформа през 1946 г. и които след 1995 г. са били възстановени на училищата, общините и много често на училищните настоятелства. Проблемът се корени в това, че в редица случаи много често е налице придобиване на тези земи по давност от училищните настоятелства, които в разрез с разпоредбите на Закона за лицата и семейството и Правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства, отменен през 2003 г., са били регистрирани в частна полза. Много от членовете на регистрираните през 90-те години на XX век училищни настоятелства продължават да са едни и същи лица и да бъдат членове, въпреки че отдавна нямат връзка със съответното училище. Съществуващата към настоящия момент регламентация се нуждае от прецизиране и оформяне на ясни правила относно притежаваната от училищата от училищата собственост, управлението и разпореждането с нея, както и относно функционирането и контрола върху училищните настоятелства. С цел да се защитят земеделските земи – собственост на училищата, както и да се преустанови практиката и опитите за придобиване на тези земи по давност, ние ще подкрепим внесения законопроект. Същият обаче, предложен в този вид, няма да реши в пълнота според нас възникналите проблеми. Не е ясно например изключват ли се от обхвата на § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността недвижимите имоти, собственост на детските градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие? Необходимо е също така да се предвиди забрана за придобиване по давност, относима и за неприключилите нотариални производства, както и за всички висящи към настоящия момент искови производства. Ето защо смятам, че е необходимо Законопроектът да се прецизира, да се направят допълнителни предложения между първо и второ четене, които да уредят по един справедлив начин всички висящи производства и да се защити собствеността на училищата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Не виждам. Други изказвания, колеги? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване